Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! В момента разглеждаме два законопроекта – на

са описали такива явления. За съжаление, българите не сме оставили това явление в древността. Напротив, пренесли сме го в наше време и сме станали своеобразен рекордьор, като ние сме на първо място в Европейския съюз по корупция и на 75 място в света, лично на мен не ми говори добре за нас като нация. Защо се получава така, защо това явление е налице? Корупционна среда е налице, когато в държавата няма ясни норми, определящи работата на длъжностните лица и техните отношения с гражданите. При нас е налице спазването на закона и неговото върховенство, неефективна наказателна политика – за това говорят множеството промени в НК и НПК, и липса на санкциониране на корупцията по високите етажи на властта. Тук бих искал да Ви дам още малко малко статистическа информация, а именно в наказателната практика не съществува все още осъден за корупционна практика. Напротив, има само оправдателна присъда, което говори, че или няма корупция в България, или законодателството ни е лошо, или разследващите органи не работят добре. Лично аз, като слушам всички преждеговоривши, се убеждавам, че явно корупцията е налице. Смятам, че разследващите органи си вършат работата и остава третото – че имаме лошо законодателство. Искам да обърна внимание и на още нещо – борбата с корупцията трябва да се води с прозрачно управление,

Предвижда се този Законопроект да бъде лесно приложим и синхронизиран със сега действащото законодателство, да бъде ефективен и именно тази ефективност да постигне резултати – осъдителни присъди по отношение на виновните лица. Считам, че борбата с корупцията може да бъде проведена със способите и мерките, които предлагаме в нашия Законопроект и той да действа превантивно, възпитателно и възпиращо по отношение на всички членове на обществото. ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Байчев. Има ли реплики, уважаеми колеги? Няма. Други изказвания? Заповядайте, госпожо Нинова.

Изслушах целия дебат по тема: „Корупция и борба с това явление“ и този дебат изглежда странно. Очевидно, колеги управляващи, не сте узрели за мисълта, че корупцията е до такава степен разпространена в българското общество, че вече е заплаха за националната сигурност и че трябва малко да свалим партийните противоборства, и да намерим начин общо да се преборим с този проблем. Уви! Отново сведохте дебата до: нашият закон е единственият възможен и най-добър и този на БСП – не става. Стигнахте до равнище да ги мерите и по страници, и по грамаж. Не е това истинският дебат за корупцията. Ще Ви кажа и защо е много странен. През месец март на 2015 г. правителството на Борисов 2

Този документ тогава отразяваше препоръките в докладите на Европейската комисия, оценка за въздействие на интегрираната система за превенция, планът за действие за изпълнение на препоръките по докладите на Европейската комисия и така нататък. Отново казвам: много смислен и съдържателен документ.

„Противодействието на корупцията сред лицата, заемащи висши държавни длъжности, страда от липса на обособена структура с ясен фокус на работата върху разследването на корупционни престъпления на лица, заемащи висши длъжности“. Тук се казва, че „ни липсва обособена структура, която да разследва“. Подпис: Бойко Борисов. И БСП в своя Законопроект предлага обособена структура, която да разследва. Вие казвате – не, и го отхвърляте. Не ставало и било противоконституционно. На второ място, в Стратегията над подписа на господин Борисов пише: „Необходимо е да се създаде такава антикорупционна система, която да гарантира, че усилията на органите за противодействие на корупцията няма да зависят от проверяваните и разследваните лица. И БСП предлага в своя Законопроект система, която да гарантира, че хората, които ще работят в този орган, няма да зависят от нас. Вие – обратно – предлагате ние, народните представители, да излъчим хората, които ще ни проверяват, тоест да зависят от нас. Не Ви ли изглежда много странно, колеги, партия в изпълнение на Стратегия на ГЕРБ и премиер Борисов внася Законопроект, който я следва дума по дума. И ГЕРБ, които тогава са подкрепили Стратегията на премиера си, днес пламенно разбиват този Законопроект на пух и прах. Що за поведение е това?! Най-малкото не е последователно. Според мен има и нещо по-голямо. Когато се пишат ето такива документи за пред Брюксел и преди доклад, те са много красиви, напудрени и показват политическа воля за борба с корупцията. Когато обаче нещата опрат до истинската борба с корупцията, тези документи се загърбват от собствените им автори, отричат се от собствените автори. Още по-интересното тук е, че опозицията предлага техният документ да бъде изпълнен, а авторите го отхвърлят. За нас изводът е един: искате борба с корупцията само на книга. Когато стане въпрос за реална такава

Уважаеми господин Председател! Уважаеми народни представители, уважаема госпожо Нинова, със съжаление ще дам допълнително три минути на Вашата парламентарна група. Категорично не съм съгласен с Вашето изказване и с Вашия прочит, който направихте! С колеги дебатирахме, докато Ви слушахме, коментирахме – неправилно и закъсняло четете Стратегията. Припомням Ви, че такива органи и структури, като разследващи, бяха създадени точно в изпълнение на Стратегията. Това са: Специализираният наказателен съд и Специализираната прокуратура. Не искам да се връщам в анализ на Вашето поведение при обсъждането на тези законопроекти, включително, спомняте си, че само преди няколко месеца променихме Наказателно-процесуалния кодекс. Вие тогава не подкрепихте изрично включването на корупционните престъпления в обхвата и подсъдността на Специализирания наказателен съд. По отношение на „мерките и теглилките“. Аз направих резервата, че не обичам този вид сравнение. Контекстът беше такъв, госпожо Нинова, защото колеги тръгнаха в изследване и в ретроспекция на анализ на оценки на въздействията. Забележете, че правителственият Законопроект е подкрепен с повече от петдесет страници анализ на основанията на този Закон и на данните, които са по отношение на корупцията. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов. Има ли други реплики? Няма. Госпожо Нинова, заповядайте за дуплика. Колега Кирилов, според Вас Специализираният съд

Специализираният съд, който цитирате, такава структура ли е, или не е? Не коментирате втората част – решението Ви, хората, които участват в този орган, да не зависят от проверяваните и разследваните лица, а ние ще бъдем проверявани и разследвани по Вашия Закон. Как така, след като решавате, че този орган не трябва да зависи от проверяваните лица, предлагате проверяваните лица да го излъчват и да го избират? За такова противоречие говоря. Ако искате, извън юридическите аргументи, един политически. Този разговор го водихме на Консултативния съвет по национална сигурност. Когато го поставихме в контекста на Стратегията: „Защо, колеги, предлагате нещо, което се бие със Стратегията приета от самите Вас“, знаете ли какъв беше отговорът от премиера? „Ми грешка е, ще я отменим тази Стратегия, ако трябва. Ще внесем промяна и това ще го махнем“. Това е политически аргумент, който изтъквам – една напред, две назад стъпки. Приемате един документ, после ще си го отречете, после ще си приемете друг закон. Какво е това?!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

между Националната стратегия за противодействие на корупцията и внесения Законопроект от името на Министерския съвет. Подбрани цитати от Стратегията няма как да вкарат съмнение, че това, което правителството в момента предлага като Законопроект, противоречи на самата Стратегия. Това беше достатъчно дълго и продължително обект на дебат в Консултативния съвет за национална сигурност. Да, безспорно, след като са събрани данни, когато има информация, когато е разкрито наличието на схема, която води до корупционно престъпление, фокусът безспорно е срещу и върху разследването. Точно заради това предлагаме, това разследване да се осъществява от магистрати, каквито са следователите и които са част от независимата съдебна власт. Искате да кажете, че следователите могат да се влияят от политиците – било то от парламента, от Министерския съвет, или по другите висши етажи на властта? Категорично липсва такова противоречие. В нашия Законопроект фокусът е върху разследването, но докато се стигне до разследването, трябва да бъде извървян немалък път да се събере информация, да се проверят декларациите, да се установят факти и обстоятелства, взаимовръзки, да се разкрият наличието на факти и данни за потенциални такива престъпни дейности. дейности. Бих казала корупционни не, а точно специфични корупционни и едва тогава частта от съдебната власт, която се занимава с независимо разследване, да осъществят без влияние на политически лица едно действително обективно, вярно разследване, което да даде годни доказателства на обвинението, за да може това обвинение да издържи в съдебен процес и да се стигне до осъдителна присъда. Благодаря Ви, уважаема госпожо Цачева! Други изказвания? Заповядайте, госпожо Таскова. КРЪСТИНА Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги, за да не оставате с впечатление, че във „Воля“ просто има усещане, че липсва желание за реална борба с корупцията, искам да Ви кажа нашите аргументи защо няма да подкрепим законопроектите и на двете партии. партии. За нас политиката и законопроектите не са просто точки от дневния ред в програмата на Народното събрание, не са просто теми в телевизионните студиа. Ние гледаме на законопроектите като

на БСП. До какво води корупцията? Корупцията увеличава неоснователно и неефективно разходите на държавата, също така намалява възможността за събиране на приходите. Корупцията поражда сивата икономика и намалява приходите в Държавния бюджет. Колеги, и в двата бюджета напълно обосновано и аргументирано никой от Вас не показва желание за борба с тази корупция и за намаляване на сивата икономика. Приходите, които залагате, са само на база ръст на икономиката спрямо миналата година. (Реплики.) Не е въпрос на усещания – въпрос на доказани факти от Вас самите, от Вашите бюджети. „Воля“ не счита, че тези законопроекти ще бъдат работещи, затова „Воля“ не счита, че и двата законопроекта присъединявайки, обединявайки структури от различни съществуващи органи, могат да допринесат за борбата с корупцията, защото Вие го признавате в бюджетите си. Благодаря Ви.

Господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Министър! Искам да благодаря на всички колеги за днешния дебат! дебат! Може би в днешния ден всеки очакваше, че тук ще започнем и отново ще се придържаме към противопоставяне, което е абсолютно непродуктивно. Имаше възможност да бъдат представени двата законопроекта и както имаше позиция на Консултативния съвет при президента Румен Радев – окончателното решение се взема в българския парламент. Днес всеки един от народните представители ще може да си направи съответното гласуване по начин, по който смята, че трябва да бъде подкрепен един Законопроект или трябва да бъде отхвърлен. Аз съм убеден, че днешният дебат ще даде възможност между първо и второ четене, ако действително се прецени, някои от текстовете да бъдат прецизирани. За мен по-важно е, че държавата се движи в правилната посока. и първия парламент, когато се дискутираше възможността за създаването на Специализиран съд и Специализирана прокуратура, които да разследват организираната престъпност и корупцията, тогава взехме политическо решение, парламентът се произнесе и се създадоха Специализиран съд и Специализирана прокуратура. Поради притесненията, че капацитетът надали ще може да отговори и за организираната престъпност, и за корупцията, се взе политическото решение само за организираната престъпност. Докладите, които излизат от Европейската комисия през последните години, дават определен положителен знак, че Специализираният съд и Специализираната прокуратура изградиха необходимия капацитет и имат вече резултати, които се отчитат и от Европейската комисия. Само преди месец ние взехме решение в българския парламент да може действително да се разшири тази компетентност и вече Специализираният съд и Специализираната прокуратура да могат да разследват и корупцията по висшите етажи на властта. За мен е изключително важно, че Законопроектът, внесен от Министерския съвет, кореспондира с очакванията на обществото. Всички ние тук искаме да подкрепим госпожа Цачева като министър на правосъдието, защото тя извървя цялата процедура процедура – с работна група, с много обсъждания, разбира се, с вземане на всяко различно мнение предвид, се стигна до внасянето на Законопроекта в българския парламент. Много по-лесно щеше да бъде, ако група народни представители от парламентарното мнозинство бяха внесли този Законопроект, но ние искахме действително да спазим процедура по един изключително важен Законопроект, за да може политическите спекулации и внушения да бъдат оставени на заден ред. Това, което е изключително важно – тук също така трябва да отчетем заслуженото и на президентската институция за проведения Консултативен съвет. Консултативният съвет беше проведен точно в навечерието преди да гласуваме днешния Закон, който е внесен от Министерския съвет и Законопроекта на БСП. Да, действително имаше много различни мнения и действително съм солидарен с казаното от министър Цачева, за дебата, който се водеше по Стратегията, на Консултативния съвет. съвет. Тогава всеки изваждаше определени абзаци от Стратегията и казваше, че това противоречи на всичко, което говорим или правим като политика. Изцяло заставам зад думите на госпожа Цачева. Дебатът, който се водеше при президента, смятам, че беше много продуктивен, защото ние действително излязохме с единно становище по решенията, по проблемите и по ясната политическа воля, която дадоха всички участници в Консултативния съвет. От тук нататък смятам, че това, което ще направим днес, е изключително полезно и важно, защото то ще бъде отчетено както от българското общество, общество, така и от Европейската комисия. Убеден съм, че със Законопроекта, който днес ще приемем на първо четене, ще дадем възможност на парламентарното мнозинство, което ще подкрепи текстовете в този Законопроект, до края на годината да имаме антикорупционно законодателство и да можем да сме изпълнили препоръките на Консултативния съвет, които бяха взети само преди една седмица.

когато се гледат законопроекти. Разбира се, парламентът е този, който би трябвало да назначава и този орган, а това беше мнението и становището в Четиридесет и третия парламент, когато и БСП също подкрепиха Законопроекта и в тази посока се движехме всички, когато обсъждахме възможните варианти. Знаете, че първоначалният вариант беше Министерският съвет да назначава председателя. При дебататите, които се водиха в Четиридесет и третия парламент, се направи компромис и стигнахме до политически консенсус от всички, без изключение. Нека да си припомним, че Законопроектът щеше да бъде приет в Четиридесет и третия парламент, ако не бяха препъни камъчетата, свързани с анонимните сигнали, които обаче вече са изчистени и в Законопроекта на БСП, и в Законопроекта на парламентарното мнозинство, респективно на Министерския съвет. Благодаря на всички колеги, които днес не минаха границата на добрия тон, защото това е начинът, по който трябва да спорим – с аргументи, нека преобладаващи да бъдат юридическите. Убеден съм, че по този начин ще имаме успех и в законодателството, което приемаме тук. Благодаря Благодаря Ви, уважаеми господин Цветанов. Реплика – заповядайте, господин Зарков.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 Взимам реплика по повод Вашето изказване: окончателното решение се взима от българския парламент. Това без съмнение е така, но на практика това значи: окончателното решение се взима от мнозинството. Окончателното решение се взима от нас, от Вас и това е със Законопроекта на правителството, което се случва всъщност. Вие предлагате началникът на структурата да се избира от българския парламент, което значи от Вас самите. Това всъщност е демонстрация на сила, с която заявявате, че силата е във Вас, че Вие контролирате и ще контролирате и новия орган. Тази демонстрация на сила е контрапродуктивна и няма да доведе до нищо добро. (Ръкопляскания от Има ли други реплики? Няма. Госпожо Нинова, заповядайте за дуплика. Уважаеми господин Председател, уважаеми колега Зарков! Да, действително парламентарното мнозинство е това, което приема законите в българския парламент и точно затова има провеждане на парламентарни избори, формиране на мнозинства, формиране на парламентарни групи и от тази гледна точка това са демократичните способи. Ние се придържаме към демократичните правила. Ако Вие предлагате нещо друго, с удоволствие бихме чули и Вашето мнение, но не бихме се отклонили от единствения възможен път – това е европейският, демократичният и правовият, и смятам, че българският парламент с мнозинство приема всеки един закон. От тази гледна точка никога досега, поне не съм чул, няма такава практика – да има парламенти по света, където малцинствата да формират законодателство, което да се приема по начина, по който би могъл да не кореспондира с формиращите се мнозинства. Ние сме с протегната ръка да чуем и Вашите допълнителни предложения, които може да направите между първо и второ четене и те ще бъдат взети предвид. Така че Вие сте в правото си, като народен представител имате такава

Има ли други изказвания? Няма. Закривам разискванията. Закривам разискванията. Подлагам на първо гласуване Законопроект за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 702-01-26, внесен от Министерския съвет. Гласували

гласуване. Подлагам на първо гласуване Законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности, № 754-01-71, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители. Гласували

С Доклада на Комисията ще Ви запознае председателя й – народният представител Георги Колев.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! „ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД за извършената дейност на Временната комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейните води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите Във връзка с установените отклонения в качеството на питейните води в някои райони на страната Временната комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейните води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите Поради изключителната обществена значимост на въпроса, свързан със здравето на хората и широкия обществен интерес, Комисията започна незабавна работа почти всекидневно, привличайки специалисти в областта на водите, водоснабдяването на населението и анализирането на риска за човешкото здраве. На 3 май 2017 г. единодушно бяха приети вътрешните правила за работа и дейността на Временната комисия, необходими за законовото основание на последвалите заседания, изслушвания на министри и компетентни представители на различни ведомства и научни среди в тази област, както и за последвалата работна среща в гр. Хасково – един от проблемните райони. Бяха докладвани водоизточници, неотговарящи на нормативната уредба, същите бяха спрени, а някои от тях ограничени за ползване. На няколко свои заседания Комисията подробно анализира наличните данни, изиска становища от всички ангажирани министерства, ведомства, научни организации и отделни експерти. Преобладаващото мнение на експертите е, че се касае за естествени геоложки процеси, за естествени геоложки процеси, в резултат на които е формиран водоносен хоризонт с повишено съдържание на естествен уран, което от своя страна води до завишени стойности на обща алфа и бета активност във водите на ползваните за питейно-битови нужди. По отношение на закриването на уранодобива в Република България през 90-те години, е необходим задълбочен анализ, оценка и съответстващи мерки до каква до каква степен ефективно, комплексно и екологосъобразно е изпълнена програмата за рекултивация на уранодобивните находища. Какво влияние е оказал този процес върху статуса на водните тела и водоносни хоризонти, върху цялостната система на питейно-битовото водоснабдяване. На заседанието на Комисията, проведено на 13 септември 2017 г., се докладва за постъпването на допълнителни данни, анализи, резултати от тях, както и предприети в периода конкретни мерки от различни инстанции. Обсъдено беше съдържанието на окончателния доклад, като в резултат на предложенията, направени от народните представители и от председателя на Временната комисия, народните представители Йордан Апостолов, Атанас Костадинов, Александър Ненков, Андон Дончев и Манол Генов, членовете на Комисията се обединиха около следното становище: Докладът да се оформи в три основни части и приложенията: едната констативна част по отношение на фактическата обстановката; втората – съдържателна част с анализ на това, което се случва, включително предприетите действия; и третата част – предложенията на Временната комисия за оптимизиране на базата на фактическата обстановка, на анализа и съдържанието с конкретни предложения към институциите и приложения – всички поискани и постъпили материали, свързани с дейността на комисията. Констативна част: В отделни райони на страната отклоненията в нормите за вода, ползвани за питейни нужди, са чести и периодично се отчитат временни и трайни завишения в някои от показателите. На много места наличните водоизточници черпят вода от един и същ водоносен хоризонт (едно и също подземно водно тяло), която силно намалява възможностите за намиране на водоизточник с подходящи за консумация от човека води, дори при допълнително изграждане на нови водовземни съоръжения. Според експертите, представили становища по въпроса, съществуват различни възможности за разрешаване на проблема, като: пречистване на сега използваните подземни водни тела; търсене на нови такива в близост до населеното място; изграждане, монтиране на различни пречиствателни съоръжения или изграждане на водопроводи, довеждащи вода с отговарящо на изискванията качество, от отдалечени водоизточници. Всички посочени начини изискват сериозни конкретни технически задания, предпроектни проучвания и сериозни инвестиции, които често не са по силите на съответните ВиК дружества и общини. Предприети действия: По повод на проблема създадената междуведомствена работна група със заповед на тримата министри – на здравеопазването, на регионалното развитие и благоустройството и на околната среда и водите, по искане на Временната комисия при Народното събрание, представи периодично резултати от извършените пробовземания и анализи, както и информация за незабавно предприетите мерки при установени отклонения от нормативните изисквания за качеството на водата и изключването им от водоснабдителните системи на съответните населени места. Тези водоизточници, които не отговарят по Наредбата за водоползване и са в населени места, където икономически е невъзможно изграждането на нов водоизточник, да бъде „решен“ въпросът с питейната вода, както и за останалите нужди на хората. Във Временната комисия, по време на заседания и с писмена информация, категорично беше декларирано от здравните органи, управители на ВиК дружества и кметове на съответните населени места, че в резултат на предприетите мерки няма питейна вода, доставяна до крайния консуматор с отклонения отклонения в изискванията за качество по здравно значими радиологични показатели и представляваща реална или потенциална опасност за здравето на хората. Разбира се, в отделни населени места с изключени от водопреносната мрежа водоизточници съществуваше опасност от недостиг на вода и налагане на режим на водоползване, ако последващите резултати от анализи от акредитирани лаборатории потвърдят отклонения в качеството на водата в тези водоизточници. При такива обстоятелства ще се наложи спешно търсене на алтернативни водоизточници или възможност за пречистване чрез съоръжения за пречистване на питейните води. Резултатът от направените препоръки е налице – със заповед на тримата министри

Малина Крумова – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството; Атанаска Николова – заместник-министър на околната среда и водите; Светлана Йорданова – заместник-министър на здравеопазването. Членове:

Министерство на околната среда и водите; Росица Петрова – държавен експерт в дирекция „Управление на водите“, Министерство на околната среда и водите; Камелия Радева – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по водите; д-р Ангел Кунчев – главен държавен здравен инспектор, Министерство на здравеопазването; д-р Теодора Тодорова – директор на дирекция „Държавен здравен контрол“, Министерство на здравеопазването; д-р Каталина Вълкова – държавен експерт в дирекция „Държавен здравен контрол“, Министерство на здравеопазването; проф. д-р Здравка Валерианова – ръководител на Националния раков регистър; проф. д-р Валерия Хаджидекова – директор на Националния център по радиобиология и радиационна защита; Орлин Стоянов – заместник-директор на Националния център по радиобиология и радиационна защита; доц. д-р Веселка Камбурова – директор на дирекция „Обществено здраве и здравен риск“, Национален център по обществено здраве и анализи; д-р Соня Димитрова – директор на РЗИ – Хасково; проф. Александър Стрезов – Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика, Българска академия на науките; проф. д-р Камен Канев – национален консултант по клинична токсикология, Военномедицинска академия; проф. Божидар Гуцалов – Софийски университет; Димитър Маргаритов – председател на Комисията за защита на потребителите; доц. д-р Тодорка Янковска-Стефанова – заместник-директор на Българска агенция по безопасност на храните. Междуведомствената работна група: 1. Да предложи предприемането на организационни мерки за взаимодействие и обмен на информация между компетентните органи и извърши анализ на законодателството в областта на с цел подобряване на контрола върху качествата на водата, предназначена за питейно-битови нужди и предотвратяване на възможен риск за здравето на населението. 2. Да обсъди и предложи варианти за трайно решаване на проблема с качеството на питейната вода в област Хасково и другите населени места с доказани отклонения от нормите, с цел недопускане възникване на здравен риск за населението. При необходимост в състава на работната група могат да бъдат привличани и други експерти. Извършени действия по министерства и ведомства до момента: Министерството на регионалното развитие и благоустройството представи информация, че към настоящия момент, в изпълнение

Населението на Хасково е уведомено да ограничи ползването на питейната вода за питейни нужди и приготвяне на храна. Продължава съвместният мониторинг от ВиК и Министерството на здравеопазването на качеството на водата във водоснабдителната мрежа и от МОСВ – на качеството на водата в подземните водоизточници. На 11 май 2017 г. Министерският съвет прие Постановление № 91 за одобряване на допълнителни трансфери чрез бюджета на МРРБ за 2017 г. в размер на 1 930 000 лева за община Хасково за финансиране на обект „Допълнително аварийно водоснабдяване на град Хасково“.

дейностите по обекта да бъдат съобразени с Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, с решенията на Временната парламентарна комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на регистрирани повишени (наднормативни) стойности на съдържанието на естествени радионуклиди (естествен уран, обща алфа и бета активност) в питейните води на територията на Република България и последиците за здравето на гражданите, както и с решенията решенията на междуведомствената работна група, в случай че бъде създадена такава. След проведена от Община Хасково процедура по договаряне без предварително обявление, юли 2017 г. е сключен договор за обект „Изпълнение на инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Допълнително аварийно водоснабдяване на град Хасково“, подобект „Дублиране на кладенци“ – дублиране на 4 броя кладенци в обсега на санитарно-охранителна зона „Северна зона“. Сключен е договор и за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор на обекта. Към настоящия момент са изготвени работни проекти, които са предадени на надзорната фирма за изготвяне на доклад за оценка на съответствието. Същевременно текат съгласувателни процедури. Изпратено е уведомление за инвестиционното намерение до РИОСВ – Хасково, в отговор на което са получени указания за представяне на искане за необходимостта от ОВОС и плащане на такса. ЕООД – Хасково, са внесени заявления в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ за изменение на разрешение за водовземане от подземни води и за учредяване на санитарно-охранителни зони около 8 броя кладенци. На 17 август 2017 г. е обявена обществена поръчка за изпълнение на обект „Изпълнение на инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Допълнително аварийно водоснабдяване на град Хасково“, подобект „Дублиране на кладенци“ обособени позиции: Обособена позиция № 1: строеж „Дублиране на 1 бр. тръбен кладенец в района на вододайна зона „Узунджово ІІ“ и Обособена позиция № 2: строеж „Дублиране на 3 бр. тръбни кладенци в района на вододайна зона „Източна зона“.

по обособени позиции. Оферти се приемат до 27 септември 2017 г. Предстои изготвяне на документация и обявяване на обществена поръчка – към момента, когато сме внасяли Доклада, за проектиране и изграждане на допълнителни водопроводи. С цел подготовка на документи за изместване на водопровод в „Източна зона“ поради пропадане, с „ВиК“ ЕООД – Хасково, се обсъжда ново трасе. Министерството на околната среда и водите В периода след установяване на проблемите в питейно-битовото водоснабдяване в района на град Хасково (месец април –месец септември 2017 г.) Министерството на околната среда и водите (МОСВ) в рамките на своята компетентност за управление на природните води: - участва активно при установяване на фактическите обстоятелства и отклоненията в качеството на природната вода, използвана за питейно-битово водоснабдяване, и разпространение на замърсяването в района на Хасковската котловина, включително чрез оказване на съдействие на органите на здравния контрол и анализиране на проби от водата, използвана за питейни цели; - установи, със заповед на министъра на околната среда и водите, процедура за ефективно взаимодействие между структурните звена на МОСВ за бързо уведомяване на компетентните органи – Министерството на здравеопазването и Българската агенция по безопасност на храните, при установяване на нехарактерни замърсявания при изпълнение на регулярния мониторинг на водите или при собствения мониторинг на водите, изпълняван от титуляри на разрешителни; - извърши анализ на всички възможности за осигуряване на вода за питейно-битово водоснабдяване в района на град Хасково от други източници на подземни или повърхностни и го предостави на междуведомствената работна група (МРГ), създадена със заповед на министъра на здравеопазването, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на околната среда и водите, за установяване и разрешаване на проблемите в района на град Хасково; Хасково; - събира и анализира наличните до момента данни от мониторинг в района на находища на редки метали и ги предостави на Временната комисия

проявления и участъци с установени повишени съдържания на уран в скалите. Тези райони са разположени на територията на области Благоевград, Бургас, Видин, Враца, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Хасково и Ямбол. Информация за районите, в които е установено наличието на съоръжения за питейно водоснабдяване, са предоставени на междуведомствената работна група. В момента МОСВ разработва програма за мониторинг на водите в рисковите райони, която ще бъде изпълнявана до края на 2017 и през 2018 г.; извърши проверка за издадени разрешителни за водовземане за осигуряване на вода за питейно-битово водоснабдяване в района на всички регистрирани в Националния геоложки фонд находища, проявления и участъци с установени повишени съдържания на уран в скалите. Тези райони са разположени на територията на области Благоевград, Бургас, Видин, Враца, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Сливен, Смолян, София, София-град, Стара Загора, Хасково и Ямбол. Информация за районите, в които е установено наличието на съоръжения

отговорните ведомства и за подобряване на информираността на гражданите, които в момента се разглеждат в рамките на МРГ. Министерството на Министерството на здравеопазването, извършващо контролен мониторинг за качеството на питейната вода при крайния потребител – „на кран“, извърши целенасочена проверка по отношение качеството на питейната вода, която показа, че макар и ограничено, проблеми с наличие на естествен уран и повишена алфа активност активност в питейната вода са установявани в редица населени места в Хасковска област, Пловдивско, Пернишко, районите на Велинград и в отделни малки населени места в Благоевградска, Бургаска и други области. Националният център по радиобиология и радиационна защита извърши експертни оценки на индикативната доза от поглъщане на радионуклиди с питейна вода, която показва която показва стойности в границите на нормата. При установяване на несъответствие с нормативните изисквания при контролния мониторинг, както и при получаване на информация от други органи, имащи задължение да извършват мониторинг на водите (ВиК операторите, Министерството на околната среда чрез съответните басейнови дирекции), са предприети навременни и адекватни мерки, които са в правомощията на здравните власти, с цел защита на здравето на населението. В допълнение здравните власти обърнаха внимание, че трайните отклонения в качеството на питейната вода има и по други химични показатели: нитрати, манган, желязо, хром и други като най-голям и обхващащ голяма част от територията на България е проблемът със замърсяване на питейните води с нитрати. За установяваните несъответствия многократно са информирани компетентните ведомства (Министерството на земеделието, храните и горите, Министерството на регионалното развитите и благоустройството, водоснабдителните дружества, Министерството на околната среда и водите) за необходимостта от предприемане на най-подходящите технически решения за подобряване качеството на питейната вода. Предприетите от органите на държавния здравен контрол мерки са: издаване на предписания до ВиК операторите за извършване на проучване на причините за отклоненията, провеждане на допълнителни анализи на водите, предприемане на адекватни мерки от страна на операторите за отстраняване причините за констатираните отклонения; издаване на заповеди и предписания за налагане на ограничения в ползването и подаването на вода, своевременно информиране на населението за наложените забрани и ограничения. С тези мерки е постигнато недопускане ползването на питейна вода, създаваща риск за здравето на населението, но проблемът по своята сложност и обхват излиза извън правомощията, компетенциите и възможностите на Министерството на здравеопазването. Необходими са координираните действия на няколко министерства: – Министерството на регионалното развитие и благоустройството – в чийто ресор са водоснабдителните дружества – „ВиК“ операторите, които са задължени да извършват мониторинг на водите, подавани към потребителите, и да предлагат и реализират необходимите технически решения за подобряване качеството на питейната вода; – Министерството на околната среда и водите и регионалните му структури, които осъществяват наблюдението и мониторинга на подземните и повърхностните водни тела, използвани за питейни нужди и чрез анализ на данните от получените резултати, следва да подпомагат Министерството на регионалното развитите и благоустройството и водоснабдителните дружества при избора за най-правилните технически решения и да предлагат некомпрометирани източници за добиване на вода за питейно-битови цели; Министерството на здравеопазването и регионалните му структури да продължат редовния контролен мониторинг на качествата на питейната вода на крана при потребителя и своевременно да предприемат необходимите действия за недопускане на риск за здравето на населението, включително като прекратяват включването включването във водоснабдителните системи на води от водоизточници с отклонения от нормите за качество на питейната вода; – Министерството на икономиката и дружество „Екоинженеринг-РМ“

рекултивация, пречистване на води и мониторинг на околната среда в закритите уранодобивни обекти; – Министерството на енергетиката – във връзка с информация за подземните богатства и геофонда; Министерството на земеделието, храните и горите да извърши анализ, при необходимост и с други ведомства, на хранителните продукти, произведени в райони, където водата не отговаря на нормите върху здравето на населението; на качеството на животновъдна продукция – месо и мляко от животни, консумирали вода в отклонение на нормите, както и растениевъдна продукция, напоявана с вода в отклонение на нормите. Министерството и неговите регионални структури да въведат задължителното прилагане на добрите земеделски практики при обработването на земеделските земи и да следят за неговото изпълнение, особено засилено върху обработваемите площи, попадащи в санитарно-охранителните зони на водовземните съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, включително и за спазването на определените забрани за използване на торове и препарати за растителна защита. Селскостопанската академия да извърши проучване относно районите, разположени в близост до обектите с ликвидиран уранодобив, с цел идентифициране на потенциално замърсени територии, използвани за пашуване на селскостопански животни и да предприеме необходимите мерки за недопускане радиоактивно замърсяване на продукцията от тези животни. В координираните действия на посочените ведомства, при необходимост трябва да се включват още Българската агенция по безопасност на храните; „Никола Пушкаров“, София; научните институти на Българската академия на науките, университетите и научните организации, работещи в тази сфера, които могат и следва да посочат икономически изгодни решения като конкретни технологии и съоръжения за пречистване, нови сондажи, пренос на вода от други източници и други. По информация на проф. дхн. Александър Стрезов – ИЯИЯЕ-БАН бе направена среща в кабинета на председателя на БАН между прокурори – областен на Пловдив, районен от Хасково и следовател от Хасково и експерти от Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика – БАН и Геологически институт – БАН. На срещата бяха формулирани въпроси от прокуратурата към експертите и бе осигурен достъп до получаваните данни за състоянието на питейната вода в град Хасково. Уточнено бе ново вземане на проби от водата в Хасково и последващо детайлно определяне на състава им наличие на уран, торий, радон, дъщерни продукти на урана – полоний и олово. Пробовземането бе извършено от експерти в края на месец юли и след това пробите бяха транспортирани в за извършване на радиохимичен анализ. Междувременно бе извършен преглед на наличните данни за количествата уран в различни проби, взимани от

геоложката структура на земните маси в околността на град Хасково, за да се оцени наличието на естествени радиоактивни изотопи – главно алфа лъчители в геоложката структура на землището около Хасково и влиянието на извършвания добив на уранова руда там. Всички получени данни ще бъдат обобщени и изпратени до прокуратурата като експертиза на вещите лица в за установяване за установяване причината за повишените съдържания на уран и обща алфа активност в подземните води, възможни източници и пътища за тяхното проникване. Комисията препоръчва на всяко от ангажираните ведомства по-добра координация, подобряване на взаимната информираност, включването на необходимите експерти в тази сфера и подобряване на контрола, включително задължително извършване на законодателно предвидения мониторинг за качеството на водата,

работна група по качеството на питейните води с актуализиран и допълнен експертен състав ( 23 експерти). На базата на многостранната информация и анализи, които бяха представени на Временната комисия, отново посочваме, че най-ефективната мярка за дългосрочното решаване на проблема ще бъде ангажирането на посочените министерства и ведомства. Временната комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите предлага: I. Междуведомствената работна група, създадена със заповед на тримата министри, по настояване на временната комисия да има постоянно действие и да: 1. уточни 1. уточни в шестмесечен срок – до 31 март 2018 г., изискванията в различните нормативни документи: кои са индикативни, кои са препоръчителни и кои са задължителни, с оглед уеднаквяване подхода при вземане на решения и обявяване отклонения от изискванията за качеството на водите; водите; 2. уреди трайно регламентирания в нормативните актове обмен на информация относно качеството на водите, включително самосезиране, санкции и предприемане на координирани действия при сигнали за отклонения от нормите за качество на водите (в природни водни тела, водоизточници за питейно-битово водоснабдяване, „на кран“ при крайния потребител) със срок месеца до 31 март 2018 г.; 3. предложи организационни мерки за взаимодействие и обмен на информация между компетентните органи, с цел подобряване на контрола върху качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели, и предотвратяване на възможен риск за здравето на населението. Препоръчваме да се разработи единен механизъм за обмен на информация между компетентните органи, взаимодействие и взимане на съвместни решения при възникване на подобни ситуации с качеството на питейната вода в бъдеще; 4. да бъде предупредено население при ограничаването на ползването на водата в съответния район, като едновременно с това се информира за последиците за здравето при употребата й; 5. насочваме вниманието на междуведомствената работна група към предложението на кмета на град Велинград, за наличието на водоизточник, който отговаря на нуждите и нормите за питейно водоползване (извор Клептуза) с който е възможно бързо да бъде решен проблемът за недостига на вода във Велинград с минимални средства. (Приложение № 11) – в доклада. в доклада. II. В населените места с проблеми в качеството на подаваната за консумация вода с питейно-битови качества да се създаде механизъм за солидарно финансиране на такива обекти, тогава когато изграждането им е икономически нецелесъобразно и не може да бъде осъществено чрез цената цената на водата. III. Предложения за законодателни промени, свързани с качеството на водите във водопроводната мрежа, следва да бъдат внасяни в Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, където попадат и „ВиК“ дружествата. IV. Да бъдат завишени санкциите за ВиК операторите при неспазване на изискванията за мониторинг на питейните води. V. При получаване на данни за повишено и за наднормативно съдържание на естествени радионуклиди и тежки метали във водите, независимо от източника на информация и технологията на изследванията, незабавно да бъдат уведомявани съответните министерства и междуведомствената работна група и населението. VI. Министерството на икономиката да извърши актуална оценка и анализ на състоянието на закритите уранодобивни обекти в Република България, включващи експертно проучване на място и да докладва резултатите на междуведомствената работна група. На базата на такава оценка и анализ да се изготви адекватна към момента програма за трайно опазване на околната среда от последствията от добива и преработка на уранова суровина. На обекти от бившия уранодобив, на които при обследването е констатиран масивен водоизлив на руднични води, замърсени с естествен уран, създаващи предпоставки за възникването на здравно-екологичен риск за населението и околната среда, да се предприемат мерки за изграждането на пречиствателни съоръжения. VII. Междуведомствената работна група и органите на местното самоуправление да възложат изготвянето на оценка за необходимите финансови средства, касаещи предприемането на необходимите конкретни практически мерки, свързани с изграждането на съответни пречиствателни съоръжения за намаляване съдържанието на естествен уран и тежки метали във водите ползвани за питейно-битови нужди от водоизточници с над нормативни съдържания на същите. VIII. Институциите и ведомства, свързани с водовземане, водопроводни системи, водоподаване и контрол за качеството на водите предназначени за питейно-битова консумация да предложат решение на въпроса с обезпечеността на лабораторните изследвания за наличието на естествен уран. IX. Здравните институции и ведомства, да извършват анализ на данните за водите за питейно-битови нужди и при установени несъответствия по радиологични показатели и при необходимост да извършват оценка на здравно-радиационния риск и здравния статус на населението. X. Министерството на земеделието, храните и горите: Селскостопанската академия да извърши проучване относно районите, разположени в близост до закритите уранодобивни обекти, с цел идентифициране на потенциално замърсени територии, използвани за пашуване на селскостопански животни, и да предприеме необходимите мерки за недопускане на замърсяване на продукцията от тези животни с естествени радионуклиди, тежки метали, както и замърсяване с нитрати, фосфати при употребата на азотни, фосфорни и калиеви торове. XI. Междуведомствената работна група на шестмесечие да уведомява за резултатите от дейността си Народното събрание. На базата на многостранната информация и анализи, които бяха представени на Временната комисия, най-ефективната мярка за дългосрочното решаване на проблема ще бъде ангажирането на посочените министерства,

предложението за решение: „РЕШЕНИЕ по Доклада на Временната комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите

Приема Доклада на Временната комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите. 2.

Заповядайте, госпожо Йончева.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Първо, бих искала да благодаря на всички, особено на управляващото мнозинство, че подкрепи нашето искане, нашето настояване – това на парламентарната група на „БСП за България“, и тази Временна комисия беше създадена. Препоръките, с които излиза Комисията, са от изключителна важност за здравето на българите. Надяваме се, че изводите, до които стига Комисията, ще помогнат в бъдеще да не бъде укривана или забавяна информация по констатирани замърсявания на питейната вода не само в гр. Хасково. Ще напомня и защо беше създадена Комисията. Още през януари 2017 г. отговорните български институции разполагаха с информация за замърсяването на подземните води на гр. Хасково. Бяха взети мерки едва месец април. Ще бъда и по-конкретна, защото това е важно. Докладът с анализите за наличието на високо съдържание на уран и обща алфа активност на водата в гр. Хасково е бил готов в края на 2016 г. и публикуван на сайта на Министерството на околната среда и водите още месец януари Министерството на здравеопазването обаче дава гласност през април същата година. Едва месец април жителите на гр. Хасково разбират от Министерството на здравеопазването, че водата не трябва да бъде ползвана за пиене и готвене. И така, Комисията свърши една изключително важна работа. Тя стигна до заключението, че: „Пряко ангажираните ведомства трябва да подобрят взаимната

когато водата е заразена, и това представлява риск за гражданите, какъвто е случая в Хасково. Но, уважаеми дами ми господа, Временната комисия трябваше да установи и какви са последиците за здравето на гражданите на Хасково. Това не е направено. В Доклада на Комисията липсва един важен документ, който може да даде отговор на този въпрос. на науките (БАН), на Института по ядрени изследвания, който направи анализ на състоянието на питейната вода в гр. Хасково. Анализ, готов към месец юни тази година. Този резултат е от изключително важно значение, защото дава отговор каква е индикативната база на радиоактивното замърсяване на водата. С други думи, представлява ли опасност за здравето на жителите на Хасково водата в града? Анализът на Института за ядрени изследвания на БАН обаче не е приложен в документа на Временната комисия. Защо този анализ не е приложен? Като народен представител от Хасково поисках от Българската академия на науките да предостави копие на това изследване. Беше ми отказано учтиво. Причината: изследването е направено по искане на Министерството на здравеопазването. Поисках от Министерството на здравеопазването – засега нямаме отговор. Затова питам от тази трибуна: защо Временната комисия, която трябва да даде отговор на гражданите на Хасково опасна ли е водата за тяхното здраве, не предостави изследванията на Българската академия на науките? Къде е анализът на Ядрения институт на БАН? Има ли какво да криете от гражданите на Хасково? Накрая, за да обобщя, от Доклада на Временната комисия не става ясно кой носи кой носи отговорност. Защо в продължение на месеци информацията е укривана за това, че гражданите на Хасково са ползвали радиоактивна замърсена вода?

спокоен в своето изказване, предвид опита да внушавате някои неща, но Вие сте царе в това нещо. Видяхме го в последните месеци, свидетели сме на Вашия начин на работа и Вашето разбиране за що е то политика? Но ще се опитам да се придържам към това, което Вие казахте. Първо, Вие казахте, че в началото на годината бил изготвен доклад, с който се казва, че има замърсяване в подземните води, нали така? Цитирам това, което казахте Само че никъде не казахте кога всъщност е наложена забраната и заповедта на Регионалната здравна инспекция да спре водоснабдяването към хората, когато тази вода вече стигна така нареченото „на кран“, когато тя се използва за битови и питейни нужди. Това че в подземното ядро, в подземната вода има отклонения, това е нормално. Все пак, колкото и да ни се иска, ние живеем в една природа, тя е по-силна от нас. Въпросът е, че когато Регионалната здравна инспекция – това може да го проверите и то стана ясно в Комисията, в момента, в който се установява, че има превишаване на нормите на естествен уран във водата, когато вече е на кран, когато хората я употребяват за битово-питейни нужди, тогава Регионалната здравна инспекция, на същия ден, забранява използването на тези кладенци. Така че, моля Ви, не подвеждайте хората и нека да не остава усещането в обществото, че, видите ли, тук има едни лоши институции, които крият информация от тях. Това не е вярно. Втората ми реплика към Вас е и за този Доклад, който цитирате, цитирате, който уж е таен. Извинявайте, но в крайна сметка Вие сте депутат от район Хасково. Да бяхте дошли в тази Комисия поне веднъж да поискате този доклад, щяхте да се запознаете и съм сигурен, че и председателят господин Колев щеше да Ви даде тази информация.

Това не е наша комисия и това не е бащиния, ние да решаваме по тясно партийно му един национален въпрос, който е наистина значим не само за региона на Хасково. Много съм благодарен на всички членове, че бяха абсолютно отговорни. Докладът беше консенсусно изработен. Има един голям въпрос, който всички Вие, колеги, трябва да знаете. За тези анализи се изисква време, особено тези за алфа нивото. Госпожо Йончева, ще отговоря на въпроса относно БАН. Ние също поискахме информация от Българската академия на науките. Дойде писмо, че в момента върви проверка на главния прокурор и към момента тази информация все още се анализира, защото има нови пробовземания, за които се изисква времеви срок, за да бъдат извършени и затова и ние ги нямаме. Тоест не е тенденциозно това, че не са предоставили тази информация. Напротив, имахме чудесна комуникация с главния прокурор. Всички институции без изключение работят съвестно и търсят начини как да решат проблема на Хасково. Търсят причините, които биха могли да доведат до спирането на следващи кладенци. Още един много важен

в Хасково. Веднага бяха спрени тези, неотговарящи на условията и ограничени за ползване кладенци, и до този момент и благодарение на нашата Комисия, и на новата Междуведомствена работна група, и благодарение на ведомствата към момента няма кладенец, водоизточник, неотговарящ на нормите, който в момента да е пуснат за консумация или със

Уважаеми господин Колев, Българската академия на науките, Институтът за ядрени изследвания има две изследвания за водата в Хасково. Вие говорите за това, което е във връзка с водено досъдебно производство за укриване на информация за наличието на високо съдържание на уран и обща алфа активност на водата в гр. Хасково. Вие говорите за това изследване. Но аз Ви питам: къде е изследването на Института за ядрени изследвания, къде са анализите, които са излезли месец юни? Защото аз имам информация, че колегите от „БСП за България“ са искали тази информация, настоявали са Вие да я поискате от Българската академия на науките. Къде е тя? Аз се обърнах пак към Българската академия на науките. Те казаха, че имат, разполагат с такъв анализ, но не може да ми бъде предоставен. Къде е този анализ? Защо не е даден нито на Комисията, защо не се дава и на опозицията, на депутатите от „БСП за България“? По отношение репликата на господин Ненков трябва да кажа следното. Още януари Министерството на околната среда и водите установява замърсени подземни води с уран и алфа активност над допустимите норми, над допустимите както по стандартите на Европейския съюз, така и над допустимите по стандартите преди да влезем в Европейския съюз. И чак когато април месец „Басейнова дирекция“ изпраща писмо,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Йончева! Изследванията на Българска академия на науките не са две, а са множество. В момента пред мен – множество изследвания, които текат и в момента се изследват. ЕЛЕНА

колеги, не вярвам в тази зала и не само тази зала, която и да е държавна институция, да има съвестта да пусне вода за ползване от населението, която драстично да се отклонява от нормите. тези, които са идвали при нас – и шефове на ВиК дружества, и министерства, виждаме състоянието и на тези хора, които, знаейки, че имат проблем, първо спират достъпа до вода и след това ни уведомяват. Те не чакат само наше разпореждане. Ние отидохме да проверим това така ли е. Вижте, много добре работим в Комисията. Аз предлагам да обединим пак усилия, за да решим този проблем. Да обединим усилия да помогнем на Междуведомствената група да направи тези анализи, за които се изисква време. Благодаря на колегите за настояването да има такава Междуведомствена група, която да отговаря пред Вас, пред нас, да носи отговорност за информацията, за нормативните документи, които са били несинхронизирани, да ги синхронизират. Да направим така, че населението да знае, че има група, която носи отговорност, която наблюдава процеса, която няма да допусне отклонения от кладенци с отклонена вода да влезнат за водоползване, та ако ще да има ограничение на водата в съответния регион.

Да се надяваме в края на срока на Междуведомствената група Народното събрание да получи ясни, точни резултати и от Българската академия на науките. Да получи ясни и точни предложения за решаването проблема на съответните общини и затова апелирам и към съответните общини. Както видяхте кметът на Велинград дойде с ясно предложение как да му се реши проблемът. Добро решение! По същия начин, моля активност да има и от съответните общини. Това е общ проблем, той е проблем на всички ни. Там са нашите бащи и майки, те консумират тази вода. Няма как да я оставим в такова състояние, но изисква време, изисква анализи и да не допуснем грешки. Знаете колко е вредно да се консумира такава вода, знаете, колко е вредно да подадем непроверена информация, неуточнена информация, да създадем излишни очаквания на хората. Не бива! Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Колев. Реплика – заповядайте, госпожо Йончева. Втора реплика – господин Попов. Уважаеми господин Колев, въпросът беше много конкретен и много ясен – къде е докладът на Института за ядрени изследвания от месец юни за водите на Хасково? Вие говорите за съвършено друго изследване, свързано с досъдебно производство за укриване на информация за наличието на високо съдържание на уран и алфа активност на водата в град Хасково, от което са произлезли немаловажни вреди. Вие говорите за това изследване, а аз за друго. Питам: къде е приложено това изследване на Българската академия на науките? То е много важно, защото дава референтните стойности на радиоактивното замърсяване. Този доклад може да успокои хората в Хасково и да каже, че действително радиоактивното замърсяване не е опасно за тяхното здраве. Къде са резултатите от този доклад от юни месец?

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми господин Колев, Вие говорите за консенсус по една наистина национална тема – по отношение здравето и живота на български граждани. Господин Колев, от тази трибуна колежката Йончева Ви зададе ясен въпрос: защо в анализите, в доклада, който Вие представихте пред нас така обширно, цитирайки редицата договори, просто направихте една констатация? В изводите на този доклад, който Вие представихте, липсва същественият документ – анализът на БАН от юни месец. Вие говорите тук за един съвсем друг доклад. Вие казвате, че е необходимо време.

Заповядайте, господин Колев, за дуплика. много е обемна информацията, която сме получавали до последния момент. Това са огромни папки от всички институции. Всичко, което сме получили, е включено като приложения към доклада. като приложения към доклада. Това, което искахме допълнително за най-новите изследвания, ни се отговори, че след като приключи съответното производство.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Рискуваме малко като в „оскарите“ и аз за пореден път да благодаря на всички, които са участвали, но тъй като въпросът е изключително сериозен, ще мина директно на него. Благодаря за това, че всички колеги от залата уважиха нашето желание да има такава анкетна комисия и нещо повече, смятам, че всички доста съвестно свършиха своята работа през и удължения период на време. Искам да Ви разкажа с по-прости думи това, с което се сблъскахме и какви са основните изводи. Ще внеса и някои пояснения, защото смятам, че има някакво неразбиране. Не знам да има две изследвания. Нашата колежка Йончева каза за второ изследване. Ще поясня за радионуклидното изследване как стои въпросът. Трябва да Ви кажа, че основната причина според мен е на експертно ниво, а и повечето колеги са на това мнение, пише го в доклада, основните причини са две, колеги. Първата е, закриването през 90-те години на уранодобива и на уранодобивната индустрия е трябвало да има сериозна рекултивационна програма. Тази рекултивационна програма е обвита в летаргия от всяко едно правителство след 1990-а година и по този начин този процес, този рекултивационен процес, който е бил на три нива, е замрял на институционално ниво, буквално обвит в летаргия. По-лошото е друго, че тази летаргия по отношение на рекултивацията на уранодобива се е пренесла странно и в държавната администрация по отношение на реакцията, оповестяването, действието, противодействието на всички норми, които забелязваме като превишение. Искам да кажа, че, когато ние установихме тази летаргия, която според мен е във вреда на българските граждани, и когато имахме данни, по които работи прокуратурата, че има възможност за прикриване на данни – умишлено и не съобщаването им, тогава помолихме, и Вие уважихте нашето искане да има такава Анкетна комисия. Това са въпроси, по които работи в момента българската прокуратура и аз няма да се спирам на тях, защото след като излязат данните от нейната работа, ние ще имаме

основното оръжие оттук нататък, с което можем да преборим този проблем и да бъдем в полза на гражданите, е създаването на изключително добра координация между отговорните институции. Искам да Ви кажа, че материалите наистина са много, сега минавам на конкретната фактология. Ние имаме писмо от главния прокурор по отношение на така нареченото „радионуклидно изследване“. Аз специално, като член на Комисията, не съм запознат, колежке Йончева, да има второ или друго изследване, което да не ни е било представено. Има една тънка разлика вредното действие на урана има два аспекта. Едното е токсичното, като химичен елемент, което е изключително вредно за здравето и там фиксираната норма от 0,1 микрограма, ако се превиши, има пряко вредно действие за организма. Второ действие има уранът, което е лъчевото, но то е обект, там правят 10 микросиверта, то е обект на калкулация и изследване на това колко едно физическо тяло на дадения момент от околната среда ще поеме лъчение. Ето това радионуклидно изследване се се очаква, вероятно данните са готови, те са в прокуратурата и ще ни бъдат съобщени. Трябва да се прави разлика между тези два типа канцерогенност на урана като елемент. Не на последно място, искам да Ви кажа следното: може да има много забележки към нашата работа и ние ще приемем всичко и всичко това, което Вие сега решите, ще го запишем като препоръка или допълване. Имайки предвид, че сме дали и преклузивни срокове по отношение на властта да изкараме процеса от тази летаргия, това е най-силната услуга и сериозна крачка напред, които правим в полза на гражданите, които живеят не само в Хасково, а и във всички тези области, които, ако сте слушали внимателно, председателят на Комисията съобщи –над 15 области в България. Повод за паника няма! Повод за безпокойство няма! Наистина след намесата на Комисията всяка една от институциите своевременно информира другата и се взимат мерки. Второто, което искам да Ви кажа, и да завърша: битката продължава. Ние ще продължаваме да следим дали Междуведомствената работна група е взела предвид това, което сме й препоръчали. Ще продължаваме да следим дали са на добро ниво мерките и административно-нормативните документи, които на ново ниво изкарват взаимодействието на институциите, защото, ако реално ни е грижа за хората в Хасково, ние не можем да затворим тук въпроса. Трето, не е работа на Комисията да издава оценки, присъди, квалификации или да върши работата на изпълнителната власт. Смятам, че до голяма степен оценката е Ваша. Ние препоръчахме на базата на това, което сме видели, съвсем откровено, аз Ви се подписвам, че няма нито един документ, който да е постъпил в Комисията и да не е обект на Вашето внимание. Тоест ние – и с това завършвам вече наистина, понеже Ви го обещах три пъти – ние смятам, че оценявайки отговорността на момента, огромната предистория на този значим проблем, сме посочили доста критично от какво се нуждае чисто като органиграма, като наредби, като ново законодателство, като препоръки и като санкции едно бъдещо противодействие на този проблем. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Костадинов. Реплики? Не виждам реплики. Следващо изказване – господин Ибрямов, заповядайте. Госпожо Председател, колеги! Позволете ми да взема отношение по доклада на Временната комисия за установяването на

Защо Комисията, която разследваше дали има пропуски в процедурата за нов боен изтребител, вършеше работата на изпълнителната власт?! Когато създаваме Временна анкетна комисия, за да видим дали има пропуски в работата на изпълнителната власт, е именно, за да установи причините. Председателят на Комисията изчете в продължение на четиридесет минути един обстоен Доклад, добра свършена работа с констатации. с голямо усилие накарахме министрите да създадат тази Междуведомствена работна комисия. Поздравления за тях и за работата на Комисията. Но, колеги, някой да ми посочи в този в този Доклад причините, поради които тази Комисия беше създадена – да установи кой стои в основата на замърсяването, което беше установено март месец. Имахме нарочно заседание – питания с разискване към служебните министри, и този отговор в този Доклад липсва. Отговорът защо, кой е в основата на това водата в Хасково да бъде замърсена, в този Доклад липсва. А това беше именно задачата на тази Комисия, така беше предложено в началото. Господин Председател, господин Колев, тук госпожа Йончева е права. Комисията не получи този доклад от БАН. Ние имахме много стриктни заседания и причината да бъде удължена работата на Комисията беше именно това – да получим надеждните доклади, за да се установи дали има риск за здравето на хората. Ние от „Движение за права и свободи“ няма да подкрепим този Доклад, ще се въздържим в гласуването. Искам да заявя това, което в началото, когато се създаваше тази Временна комисия, наш колега заяви, че когато искаме да потушим напрежението в обществото, създайте временна комисия, за да се уталожи проблемът. Аз искрено се надявам тази Междуведомствена комисия, която в момента вече работи, наистина на всяко шестмесечие да дава обективните анализи от направените проучвания на водните кладенци, но в същото време трябва да предприеме и мерки за законодателни промени, защото по време на изслушването на експерти от различните ведомства ние установихме, че една част от ведомствата се ръководят по Европейска наредба № примерно, докато едно друго ведомство се ръководи от европейска наредба, която касае състоянието на водите, и то на подземните, по друга наредба. Всички тези недоразумения довеждат до непълни данни в изследванията. Основната задача, която си постави тази Комисия, когато беше създадена, да се установи, повтарям отново, да се установи кой стои в основата на замърсяването на водохранилищата, на кладенците в Хасково, в този Доклад не се посочва. Ние в Комисията такова нещо не сме установили, а проблеми най-вероятно има на други места, това тепърва ще се установява. Затова може би в решенията, които са предложени, освен да приеме Доклада на Временната комисия, Междуведомствената работна група трябва да продължи, както със законодателните инициативи, които трябва да се предприемат, така и с ежемесечното обследване най-вече на водохранилищата, водохващащите хранилища към ВиК дружествата и най-вероятно разковничето е там. Затова, както преди малко казах, парламентарната група на „Движение за права и свободи“ ще се въздържи от подкрепата на този Доклад. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от

Госпожо Председател, уважаеми колеги! Мята реплика е следната. Ние с колегата сме в една Комисия, но имаме очевидно различни интерпретации, защото стигаме до различни изводи, а това донякъде не е лошо. Уважаеми колеги, неприемането на Доклада, не говоря за оценка за нашата работа – тя може да е най-лошата в момента, неприемането на заключенията и препоръките на този Доклад на Временната комисия, която беше предложена от нашата парламентарна група и подкрепена от Вас, ще означава, че не правим решителна крачка към подобряване състоянието, изясняване на причините и преодоляването на проблема за жителите на Хасково и в цялата страна. Казвам Ви го най-отговорно.

близо 24 години държавата не е правила нищо по този въпрос. Ние Ви предлагаме с нашия Доклад да направим една малка крачка, колкото и некачествено да сме си свършили работата. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Костадинов. Други реплики? Не виждам. Дуплика ще има ли, господин Ибрямов?

предложението да удължим работното време днес до приемане на Окончателния доклад и Проекта за решение до самото гласуване. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Ненков. Моля, режим на гласуване по така направената процедура от народния представител Александър Ненков.

избрана. Дали всяка една парламентарна група ще го подкрепи, или не – по-скоро го отдавам на политическо желание, отколкото на обективната работа на Комисията.

но това, разбира се, е част от парламентарната игра, от това да има опозиция и управляващи. Ще се върна обаче на проблема всъщност откъде започна тази Комисия и какви са нейните констатации? Когато се създаде тази Комисия – това госпожа Йончева го подчерта, за което й благодаря, безспорно наистина беше създадена с волята на всички политически групи

Първата и най-важна задача беше да установим имало ли е риск за обществото, имало ли е риск за хората в Хасково, които живеят и използват тази вода за тяхното здраве. Това, което се установи, заявявам много категорично, може да се провери това нещо – има данни, че в момента, в който Регионалната здравна инспекция е установила завишени норми на естествен уран във водата, предвидена за питейно-битови нужди – има предвид там където пускате кранчето и пиете вода, в момента, в който РЗИ установява такова установява такова разминаване – веднага, на същия ден препоръчва на ВиК оператора да спре водоснабдяването от някои от тези кладенци. Тук много категорично искам да кажа и да успокоя хората в други региони – не само в Хасково, а и в други градове, където има подобни проблеми, все пак с естественото развитие на природата, че до този момент вода, която не е годна за пиене за битови и питейни нужди, не е била пускана в употреба и хората могат да бъдат спокойни. всякакви такива внушения – не знам как да ги квалифицирам, но при всички положения не са в полза на обществото, защото, някак си хората, заблуждавайки ги, остават с впечатление, че някакви институции крият от тях някаква информация, че здравето им е застрашено и така нататък. Това, което и преди малко някой от колегите каза, е напълно вярно. Нали не вярвате, че някой народен представител или някой директор на Регионална здравна инспекция, или Басейнова дирекция – всичките тези институции, които имат отношение към този проблем, ще крият такава информация, с цел по някакъв начин да да застрашат живота на хората. Извинявам се, но това като народни представители не ни отива. Напротив, ние трябва да убеждаваме гражданите, че институциите си вършат работата, а ако има пропуск, разбира се, нашата задача е да търсим начина на тяхното решаване. Това е първата точка. Втората точка беше наистина да установим какви са причините. Господин Костадинов, тук нито един колега не може да каже какви са причините. В крайна сметка – да, едната хипотеза е, че сигурно заради уранодобива навремето, безспорно сигурно дава някакво отражение, не може да си кривим душата. Вие чухте, че повечето специалисти, които бяха в Комисията, всеки има различно мнение. Всяко едно мнение противоречеше на предишното, което означава, че дори и най-големите специалисти – професори, хора, които се занимават с този бранш, не могат на сто процента да кажат откъде идва това замърсяване. Моят отговор на въпроса е по-скоро, че в крайна сметка природата е нещо по-силно от нас и ние колкото й да имаме желание да влияем върху нея, по някой път тя е по-силна

вече работят, защото водата в тях се е изчистила и показателите, които са изчислени, в момента отговарят на изискванията по Наредба № 9 за здравето на хората. Следователно това е един нескончаем процес в годините. Това че някак си тук покрай случая с Хасково, нали, някаква психоза, която се опитахме да създадем, някак си темата стана популярна. Тя е тема с десетилетия назад и хората, институциите постоянно наблюдават този процес на замърсяване, след това на изчистване, но това е нещо, което ние колкото и да искаме, няма как да контролираме. Третата тема, която беше важна и констатирана в Доклада, са препоръките на тази Комисия. Безспорно, няма как да не го споменем това нещо, има и пропуски основно не в начина на взимането на проби или нещо подобно, а в комуникацията между „Басейнова дирекция“, между институцията, която де факто гледа подземните води, между ВиК операторите и между Регионалната здравна инспекция, която пък следи за водата, която ние консумираме всеки ден. Там със сигурност се установиха пропуски, които Комисията със своите препоръки постави определен срок и Междуведомствената работна група ще трябва да ни предложи на нас като народни представители и изобщо по принцип на другите институции в изпълнителната власт какви мерки трябва да бъдат набелязани, така че тази комуникация да бъде подобрена, мониторингът на водите да бъде по-зачестен, за да може да гарантираме, че никога няма да има такъв междуинституционален пропуск, който да поставя под съмнение дали хората пият качествена или некачествена вода. Смятам, че трите важни теми, които си беше поставила Комисията, ги изпълни. Много е важно, това е моето разбиране – не трябва, водейки се от своите тесни партийни интереси, да поставяме обществото в едно усещане, че хората, депутатите, всичките институции са лоши и никой не си върши работата, защото това не е полезно. Неслучайно парламентът има толкова нисък рейтинг точно поради тази причина. липсата на уважение – и междуинституционално, и между колегите народни представители, води до такова усещане. Смятам, че не е правилно, независимо кой е управляващ и кой е опозиция. Искам да завърша с това, че благодаря все пак на всички колеги. нито един път не сме имали някакво разногласие. Всяко едно решение, повтарям, всяко едно решение, идея е била с абсолютен консенсус. Специално поздравление за господин Колев, който положи максимални усилия всеки един народен представител да бъде удовлетворен за своите искания.

че водата, която консумират е годна за употреба, а там където не е – институциите си вършат работата и своевременно са взимали, взимат и съм сигурен, че ще взимат под внимание, ще имат съответните реакции, защото не вярвам някой да

Личното обяснение е във връзка с това: господин Ненков, вероятно не съм бил разбран правилно. Основната причина – обективна, материална като субстрат – е закриването на уранодобива, но, за съжаление, през всичките тези 24 години има и субективна причина. Комплексът от обективната и субективната причина дават сегашния резултат и състояние. А субективната причина е една – занемаряването, пренебрегването, на важността на този проблем от всяко едно правителство, което от 1990 г. досега се е занимавало с този въпрос. И в заключение в частта на лично обяснение: затова аз твърдя, че приемането сега на този наш доклад е стъпка напред към разомагьосването, или разобличаването, или изкарването на светло на цялостния проблем. Битката не спира. Битката продължава. Има още много да бъде свършено и ние сме гарант за това да изясним истинските причини и истинските средства, с които ще решаваме въпросите. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Костадинов. Други изказвания? Не виждам. Закривам разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване. „Проект РЕШЕНИЕ по Доклада на Временната комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 37 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Приема Доклада на Временната комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите. 2. Докладът да се изпрати на Министерството на здравеопазването, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на околната среда и водите.“ Моля, гласувайте.

Уважаеми колеги, с това времето за днешния пленарен ден приключи. Утре редовно пленарно заседание в 9,00 ч. Закривам заседанието.